hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Thomas Danielsen, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 1. juli 2020 atter kan give møde i Tinget. Gitte Willumsens hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlemmer af Folketinget Lotte Rod og Lisbeth Bech-Nielsen, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at de fra og med den 1. august 2020 atter kan give møde i Tinget. Nils Sjøbergs og Theresa Berg Andersens hverv som midlertidige medlemmer af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne.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

Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 2. behandling af lovforslag nr. L 205: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og lov om en rejsegarantifond. (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.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

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Det næste møde vil bliver afholdt i dag kl. 9.15, hvor der bliver startet med afstemninger. Mødet er